Има кворум. Откривам заседанието. Колеги, ще представя на Вашето внимание Проект за програма на Народното събрание за 14 – 15 май 2020 г.: „1. 2020 г.: „1. Проект на решение за създаване на Временна комисия за контрол на разходите на публични средства, свързани с преодоляването на последствията от разпространението на COVID-19. Вносители – Корнелия Нинова и група народни представители на 8 май 2020 г. 2. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците. Вносители – Манол Генов и група народни представители на 19 февруари 2020 г.; Ивелина Василева и група народни представители на 21 февруари 2020 г. 2020 г. 3. Доклад за дейността на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани и Проект на решение по Доклада. Вносител – Временната анкетна комисия на 28 февруари 2020 г. 4. Законопроект за ратифициране на Шестия допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Вносители – Мустафа Карадайъ и група народни представители. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.

и дейността на Народното събрание уведомявам народните представители, че във финалния текст на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, приет от Народното събрание на 12 май 2020 г., и изпратен на Президента за обнародване,

7“, поради допусната техническа грешка при изписване на препратките към новата редакция на чл. 63 от Закона за здравето. Разпореждането и уведомлението са изпратени на народните представители на служебните им електронни пощи.

Атанас Костадинов, Любомир Бонев, Милко Недялков, Васил Антонов, Иван Валентинов Иванов и Таско Ерменков към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за предотвратяване на опасността от воден режим в някои населени места и необходимостта от инвестиции в инфраструктурата на ВиК сектора, с цел подобряване на качеството на услугата, предлагана на потребителите, и финансовите инструменти, предвидени за това. Материалът е изпратен на народните представители на електронните им адреси и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание. В Народното събрание е постъпило Становище на Фискалния съвет относно Конвергентна програма на Република България за 2020 – 2023 г. С писмо на председателя на Народното събрание

комисия за контрол на разходите на публични средства, свързани с преодоляването на последствията от разпространението на COVID-19. Вносители – Корнелия Нинова и група народни представители на 8 май 2020 г. 2. Първо гласуване на Законопроекти за

налагат и извънредни разходи, тъй като последиците от кризата се отразиха на развитието на икономиката, на доходите на хората, доведоха до ограничение на стокооборота, така че е съвсем логично да се предприемат и мерки за компенсиране и подпомагане както на малкия и среден бизнес, така и на онези хора, които пострадаха от пандемията. Но извънредно положение и извънредни разходи не означава безконтролно положение. Много години наред ние сме свидетели, че правителствата на ГЕРБ, не само последното, харчат парите на българските данъкоплатци непрозрачно, със субективни решения, а понякога и с партийни пристрастия. Многократно сме сигнализирали за това, че извън бюджета, с постановление на Министерския съвет, особено в края на годините, в края на всяка една година, се харчат между милиард и половина и два милиарда от Министерския съвет без санкция на Народното събрание и без актуализация на бюджета. Многократно сме били свидетели за еднолични решения на премиера Борисов, който, пътувайки с джипа из страната, през прозореца обещава и раздава милиони по свое усмотрение, без оценка на ефекта от това, най-често за партийни цели или предизборно. Сметната палата и Конституционният съд са били сигнализирани от нас и са правили проверки по тези поводи, но сега, в тази ситуация, която изисква да се помогне на най-много българи, пострадали от кризата, когато се очаква да се изтеглят нови заеми и да се изхарчат за последиците от кризата, е два пъти по-наложително да има контрол и прозрачност върху тези харчове. Най-важно е парите да помогнат на хората, а не на правителството да оцелее до края на мандата. Това са нашите мотиви да Ви предложим в парламента, в парламентарната република, да създадем Временна комисия с участие на представители от всички парламентарни групи, която да осигури необходимата публичност, да провери съответствието на извършения разход с предварително зададените критерии, да обобщи и направи анализ на тяхната ефективност и редовно да информира както българския парламент, така и българското общество къде отиват парите на българските граждани, стигат ли до тях, помагат ли им в това трудно положение, и на бизнеса, разбира се, за съживяване на икономиката. Предлагаме Комисията да бъде съставена на паритетен принцип с оглед осигуряване на максимална обективност – изчитам Проекта за решение: „Проект! РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за контрол на разходите на публични средства, свързани с преодоляването на последствията от разпространението на COVID-19 Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: I. Създава Временна Създава Временна комисия за контрол на разходите на публични средства, свързани с преодоляването на последствията от разпространението на COVID-19. II. Временната комисия: Изисква и публикува информация за всички разходи на публични средства, в това число осигурени чрез фондове или други финансови инструменти на Европейския съюз, свързани с преодоляването на последствията от разпространението на COVID 19. Проверява съответствието на отделните разходи с условията и критериите, установени за отделните антикризисни мерки. 3. Изготвя доклад с обобщени данни за извършените разходи и анализ на тяхната ефективност. ІІІ. Комисията се състои от 10 членове – по двама от всяка парламентарна група, в това число председател и заместник председател. IV. Избира ръководство и състав на Комисията, както следва: председател, заместник-председател, членове. Комисията се създава за срока на действие на извънредните мерки.“ Уважаеми колеги, предлагаме председател на Комисията да бъде народен представител от опозицията с два аргумента: първо, това е традиционна и работеща европейска практика в много държави – членки на Европейския съюз, и, второ, по-голяма прозрачност и обективност може да се гарантира, когато председател на Комисията е представител на опозиционна сила.

прозрачност, ефективност и достъп на цялото общество до информация – къде отиват техните пари и по какъв начин влияят на преодоляването от последиците от кризата.

Господин Симеонов, заповядайте. После господин Ненков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Считам, че нашата група единодушно ще подкрепи създаването на една такава комисия. Няма лошо – нека да има публичност, нека да има прозрачност, нека да има, дай боже, и доверие на обществото към управлението на държавата. Само че лично аз, надявам се и моите колеги ще ме подкрепят, не сме много съгласни с Вашето предложение председател на комисията да бъде от опозицията, и то да бъде от БСП. По силата на каква логика?

аз не знам дали тази европейска практика може да се приложи към нашата опозиция – българската? Ако мога да направя една обща оценка, аз не виждам нещо европейско в поведението на нашата опозиция, която в общи линии е доста дребнава, бих казал повърхностна и неконструктивна. Такова е моето мнение за нашата опозиция в В общи линии ние преминаваме вече три години от скандал в скандал и това е моделът на опозиционно мислене и поведение на ръководството, конкретно на БСП. С други думи, считам, че ако председателят е от БСП, то тогава тази комисия ще бъде използвана за чисто политически цели, и то по този повърхностен и заядлив начин, по който Вие разбирате опозицията в държавата поведение на опозицията. Така че това, което ще има този председател, е малко по-достъпен достъп до медиите. Вие всъщност точно това искате. Този председател най-вероятно ще отразява Вашето мнение, а не обективното мнение на колективния орган или ще внушава, защото много често и с интонация, и с намеци може да се внушава определена позиция и тя да изглежда като позиция на цялата комисия. Аз мисля, че председателят трябва да бъде пръв сред равни. Всички членове на Комисията ще имат право на мнение и когато то се различава от мнението на колектива, на останалите членове на Комисията, той може да изразява и особено мнение, така че Вие ще си имате Вашата трибуна. Но в името на обективността на работата на тази комисия смятам, че е по-добре да не бъде представител на БСП. Така че това ще препоръчам на всички останали колеги народни представители и особено на поддаващите се на влияние колеги от ГЕРБ. Не се поддавайте на влиянието на БСП! Дайте да изберем някой обективно мислещ и действащ народен представител и тази комисия, дай боже, да свърши някаква работа. Благодаря.

не е изненадващо, че Вие искате Комисията да бъде оглавена от представител на управляващата коалиция.

дали българската опозиция, както Вие казахте, е европейска или някаква друга? Колкото е европейско управлението, толкова е европейска опозицията, толкова са европейски институциите и толкова всички ние се чувстваме по един или друг начин. Относно стила на поведение и това, което Вие смятате, че по някакъв начин е характеристика на българската опозиция – някаква, така да го наречем, склонност към скандалджийство, към безсмислен деструктивизъм,

защото ние или ще прекратим това поведение помежду си, или по някакъв начин ще затънем и няма да бъдем в състояние и в бъдеще да излъчим какъвто и да било колективен орган. С този начин на разсъждение ние не може да излъчим истински колективен орган на парламента. Нека да се даде възможност, за да видим дали в една ситуация, в която цялото българско общество мисля, че има настроения в посока на

Още повече аз съм убеден, че няма никакво основание управляващото мнозинство да се притеснява от злоумишлени действия на една парламентарна комисия. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви. Господин Кутев, заповядайте за втора реплика.

Уважаеми колеги! Уважаеми господин Симеонов, аз мисля, че въпросът, който повдигнахте за ръководството, за председателя на Комисията, е ключово важен и затова Ви правя и репликата. Оставам настрана определенията за опозицията, които доста лично направихте. Честно казано ги приемам за слаб вкус и не мисля да ги обсъждам. Не че не можем да направим и по-вулгарни определения на управляващите, отколкото Вие на опозицията, но не смятам, че това е нещото, което трябва да се случва в Народното събрание. иначе идеята, че някой трябва да е председател на комисия, за да има достъп до медиите, е уникална и не подлежи на коментар според мен от гледна точка на парламентаризма. Тя показва тежко неразбиране на това как вървят процесите в един парламент или нежелание да бъде разбрано, или чиста поправка на фактологията с типичната вулгарност, на която Вие сте способен, когато поискате. Председател на комисия не се става, за да влезеш в медиите и от това какво прави председателят на една временна комисия. Аз съм участвал в доста такива комисии, зависи как ще работи комисията, защото той подписва всички искания. Каквото и да прави комисията – в нея, разбира се, мнозинството си е мнозинство, то ще реши това, което иска, но всичко се прави от председателя и затова добрата парламентарна практика прави така, че председателят на комисията да бъде от опозицията. Ние сме виждали доста. Имахме един спор наскоро с господин Биков, който беше председател на една от комисиите, които наскоро приключиха работа, и аз още тогава нееднократно казвах, че комисия, която не се управлява от опозицията, а от управляващите, няма как да стигне до резултатите. Господин Биков може би си спомня, че накрая така и не извика главния прокурор, за да каже какво всъщност става в неговата комисия. Що не го извика – така и не разбрах! Всъщност разбрах, но не искам да го кажа. Същото ще стане и тук, тоест опитвате се да заметете всичко отдолу. Вие така или иначе вероятно ще го заметете. Проблемът в цялата тази работа е парламентаризмът, заради което станах да говоря. Защото доверието в българския парламент, в държава с парламентарно управление, тоест като върховен орган на управлението, ще бъде голямо само тогава, когато ние докажем, че сме властта, която наистина управлява и че не се държим като подчинени, да не кажа по-тежка дума, на

Аз не знам, имам чувството, че някакво лично отношение изразявате към мен, и то не за първи път. Учудвам се защо! Аз Ви уважавам, ценя и Вашата експертиза, даже в някакви други условия бих предложил Вие да бъдете председател на тази комисия. Няма лошо в това! Но конкретно трябваше да подкрепите твърденията си за вулгарни обвинения – един път казахте, след това казахте типичната вулгарност, което си е някаква лична нападка. Можеше да Ви бъде направена забележка. Къде я видяхте тази типична вулгарност? Изразих мнение, използвах доста прилични думи – не знам, но Ваше право. Искам да Ви кажа, че с упрека, че се опитваме да заметем нещо, Вие също извършвате едно внушение, което манипулира може би слушателите и колегите. Лично аз съм бил председател на една много тежка комисия – Временната комисия за изследване състоянието на енергетиката с Ваши колеги и мисля, че свършихме доста отговорна работа, и ги питайте дали там лично аз съм се опитвал да замитам нещо и дали съм привърженик на замитането на фактите в която и да било посока. Напротив, господин Ерменков например може да потвърди, че Доклада го внесохме в прокуратурата и подадохме още няколко сигнала в процеса на работата на тази комисия, така че нямате основание за такъв упрек и не е това въпросът в случая. В случая, бих казал, неправилното мислене е, меко казано, че в Комисията всичко се решава от председателя. Не, бъркате една парламентарна комисия с Вашата партия. Бъркате! По изказването на господин Жаблянов, когото уважавам много, на този призив, надали ще намерите одобрение, отклик от нас, тъй като все пак ние работим заедно три години и вече имаме представа как

бих предпочел специално с една такава отговорна комисия да не си правим експеримент и да сложим Ваш представител, който ще бъде ръководен, както каза господин Кутев, по модела: всичко се прави от председателя. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Симеонов.

този дебат го водихме и по време на представянето на Доклада. Аз ще направя няколко уточнения. Първото е, че да си опозиция не е порок, но не е и добродетел. Доколко един председател на временна комисия е от опозицията или от управляващите, аз не мисля, че е от чак такова значение. По-важният По-важният въпрос е дали комисията е паритетна или е на пропорционален принцип. Нашата комисия за БНР беше паритетна, всички имахме по двама представители там, включително и Вашата партия. Тази комисия излезе с Доклад, в който всеки колега, който членуваше в нея, можеше да направи поправки. Имаше няколко технически поправки, всички те бяха приети, включително и от колеги от ДПС, и от БСП. Главният прокурор Сотир Цацаров беше извикан на заседанието на Комисията първи. Това беше първият човек, който дойде в тази комисия да бъде изслушан по моя инициатива. Новият главен прокурор Иван Гешев – имахме обсъждане в самата Комисия, аз направих запитване към него дали има да каже нещо ново, той отговори, че няма да каже нещо ново. Споделих го с колегите и въпреки това ги попитах: колеги, да поканим ли главния прокурор Иван Гешев? Единодушно взехме решение да не го поканим, така че да прехвърляте на председателя в този случай, тук да направим препратка и към сегашната комисия… Спокойно можеше да бъде извикан Иван Гешев и при моето скромно председателство. Въпросът е, че самият той каза, самият той каза, че няма какво повече да каже от това, което господин Цацаров е казал. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Приключвайте, господин Биков! ТОМА БИКОВ: Затова сигурно ще продължат спекулациите. Лошото е, че вероятно отношението Ви и към тази нова комисия, която ще се създаде, е подобно, каквото и към предишната, като към възможност за създаване на панаир. Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Във връзка със споменаването на името ми в участието на една комисия, която беше във връзка с развитието на енергетиката и най-вече възобновяемите енергийни източници, искам да напомня само относно резултатите на тази комисия, че това е единствената комисия с Доклад, който е подписан с особено мнение от всички членове на Комисията, в това число и от председателя. И ми се струва, че примерът за плодотворна работа на комисия с резултати не беше най-удачният, който можеше да бъде даден в момента. Длъжен съм да дам това разяснение и да напомня още един път относно обидата, че не сме конструктивни, защото аз лично го приех това като обида и към мен, да напомня колко пъти ние сме били инициатори на решения и действия в този парламент, които са били посрещани единодушно и са били в полза и в интерес и на националната, и на енергийната сигурност на България. Ние от БСП, не Вие от Патриотите, не някой друг, а ние го предлагахме това нещо и Вие се съгласявахте, защото знаехте, че сме прави. Така че да ни обвинявате в неконструктивизъм, в това, че ние сме само за скандалите, е абсолютен начин да избягате от едно правилно решение председателят на тази комисия да бъде от опозицията. Защото, освен всичко друго, това ще даде и един нюанс повече на доверие към работата на Комисията, към разходите, а няма да бъде за пореден път прието от обществото – управляващите си назначиха един председател и заметоха всичко, за да може нещата да вървят така, както уж вървят.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, от името на парламентарната група на ГЕРБ искам да изкажа нашето становище, а то е, че ние ще подкрепим категорично създаването на една такава временна комисия. Надяваме се наистина тя да докаже с фактите, които ще установи и ще изнесе публично, че всеки един лев на българския данъкоплатец се е харчил по разумен начин, що се касае до ситуацията, в която се намираме в последните повече от два месеца. Смятаме, разбира се, че е хубаво управляващите да не бъдат с водеща позиция, а именно да нямат председателското място. Затова считаме, че тя трябва да бъде дадена, както е по предложение, на опозиционна партия. Но също така смятаме, че това не трябва да бъде групата на БСП не заради нещо друго, не защото нямаме уважение към колегата, който Вие ще предложите за председател, а защото смятаме, че всъщност друга е целта на създаването на тази комисия, и то за данни, които са публични. Защото и в момента всеки един, който има желание, може по различни канали да провери всяка една стотинка как се е изхарчила от държавния бюджет. Подозираме, че създаването на една такава временна комисия по-скоро иска да създаде усещането, че има нещо скрито, че едва ли не има някаква непрозрачност в начина на харчене на парите в ситуацията с кризата през последните два месеца. И точно поради тази причина, за да докажем, че това не е вярно и че всъщност това внушение по-скоро цели някаква дестабилизация, заради това колегите от ГЕРБ и нашата парламентарна група ще подкрепим решението. Надявам се наистина разговорът между преждеговорившите да не се повтаря след няколко месеца и да не се окаже, че тази комисия просто е използвана за трибуна от някои хора, за да създават излишно напрежение. Не мисля, че точно в момента това е необходимо. Благодаря Благодаря, уважаеми господин Ненков. Реплики? Не виждам реплики. Господин Марешки, заповядайте за изказване.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Председател, първо, искам да използвам възможността да Ви направя забележка по начина на водене за това, че в момента в Народното събрание виждам страшно много хора, макар и концентрирани в една посока, които не спазват мерките, които самите ние сме гласували тук в парламента, и не използват маски.

И тук дори, от трибуната, когато се изказваше госпожа Нинова, тя се изкашля. Аз се надявам, че просто се е задавила, и ѝ пожелавам дълъг живот, дълго време живот и здраве, дълги години. Но все пак трябва да спазваме мерките, защото никой не може да предвиди какво може да се случи накрая. (Оживление, не е време за слаби театрални постановки, не е време за слаб популизъм, не е време за дребно политиканстване. Време е за обединение на всички здравомислещи хора за справяне с икономическите последици от медицинския проблем, а именно инфекцията коронавирус. Затова ние ще подкрепим създаването на такава комисия, ще подкрепим и предложението, ако се приеме от мнозинството, тя да бъде оглавявана от някой от опозициите, от опозиционните партии. Казвам и правилно казах „опозициите“, защото знаете, че ние макар и трудно, вече три години се опитваме да се разграничим от останалите опозиции. (Шум и реплики.) Защото знаете, че има такива просто крещящи, нищо неправещи и нищо непредлагащи, а има и такива, които са конструктивни. Както и в случая ние ще подкрепим всяко едно решение, без значение от коя страна на залата произлиза, независимо че даже то не е съвършено. Да, ние искаме всички наши решения да са съвършени, но дори и да не е съвършено, ако то е добро, ние ще го подкрепим. И, естествено, ще се противопоставим на всяко едно такова, което считаме, че води до обедняване на българския народ и ограбването на българския бизнес. използвам случая да помоля уважаваните от нас народни представители за малко повече смирение в тази ситуация, за малко повече съпричастност и да вземем решение за съпричастност към българския народ и към българския бизнес и докато има и една фирма, а ние в момента знаем, че има още бизнеси, които не са отворени, докато има и един български гражданин без доходи, а щом има затворени фирми, има и такива, които са захвърлени буквално без всякакви доходи на улицата, народните представители да се откажат от получаване на заплащане, на възнаграждение за своята дейност и политическите партии, които имат право на това, да се откажат от субсидиите, които получават в момента, и да бъдат дарени конкретно за медиците, полицаите и останалите хора, които остават в сянка, на първа линия най-вече и ако остане – за всеки един български гражданин, който в момента няма възможност да получава доходи. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Марешки. Реплики?

Имате думата, господин Шопов. бедни граждани на България. Интересно ми е, когато излезете от тази зала и седнете в луксозната си лимузина с масаж, охлаждане на седалките и екстри, които струват колкото месечния доход на едно бедно българско семейство, дали сте готов да се откажете от този лукс?! Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! В интерес на истината не очаквах такова падение, но няма как да не се възползвам от безпардонността на подобно изказване. Колкото повече заможни хора, дай боже всички българи да са заможни, а не тези, които Вие сте ги оставили под чертата на бедност – с вашите управления хората получаваха по три долара пенсия. И аз го помня, защото тогава аз се нареждах в Червения кръст за помощи, за да изхранвам първото си дете. И благодарение на това… (Шум.) Горд съм, горд съм, че съм създал такъв бизнес. Можете да отидете да видите сега, най-близко Ви е в „Люлин“, но и на близките аптеки, тук на Паметника Левски – горд съм, че съм създал такъв бизнес, който помага на хората да оцеляват, да оцеляват по време на Ваши порочни и крадливи управления. Защото, когато доларът беше 3 лв., хората идваха в аптеките и се молеха да получат поне 5 таблетки, за да не умре някой. Това правите Вие. А това, че аз съм успял, благодарение на моята социална политика, да изградя бизнес, който е добър за хората и ми носи печалби, това не ме кара да се срамувам. Аз с гордост ще се откажа от заплатата си като народен представител, цялата парламентарна група ще го направи и ще се откажем от субсидиите, ако се вземе като решение. Ние го предлагаме и ще гласуваме „за“. Искам да видя Вашето решение. Да, ние ще гласуваме „за“ отказ от субсидиите и „за“ отказ от възнаграждение, докато има един български гражданин, който страда в момента, благодарение и на Ваши управления, не само на коронавируса, благодарение на това, което сте правили в годините. Защото, ако в годините, когато Вие управлявахте, бяхте направили така, че пенсиите в момента да са по 500 лева, нито един народен представител тук нямаше да гласува да ги намалим на 250. И сега хората щяха да живеят доста по-добре. Само че, за съжаление, не е така. Така че наистина аз ще Ви помоля за малко повече смирение, съпричастност.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Председател, вземам процедура по начина на водене и тя е насочена към Вас като водещ заседанието. Господин Марешки не за първи път си позволява от тази трибуна да прави реклама на собствения си бизнес, на собствените си фирми. Всички знаем цената на една минута парламентарно време и ако всеки от нас от тази трибуна говори в името на българските граждани, в името на нечий обществен интерес това да бъдат българските граждани по-спокойни и да живеят по-достойно в държавата си, господин Марешки използва тази висока трибуна, която се наблюдава от всички медии, от всички български граждани, за реклама на собствения си бизнес. Когато призовава от тази трибуна за отказване от субсидии, заплати, възнаграждения, екстри и каквото друго предлага, нека първо да си плати рекламата, която прави от тази трибуна

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа колеги! Имаше едно разумно предложение на БСП безспорно, което, виждате, цялата парламентарна зала го приема. Предложението категорично е разумно. Когато става въпрос за разходване на обществени средства, много добре го предлагате – по двама души от парламентарна група. Чудесно! Но председателят да е от БСП – сами разбирате, че както каза и Вашият колега господин Жаблянов, който аз също уважавам доста, не мисля, че добре ще се приеме от обществото. Един милион избиратели имате Вие, малко над милион имат ГЕРБ. Затова според мен тази комисия не трябва да се оглави нито от ГЕРБ, нито от БСП. Моето лично предложение, без да ангажирам парламентарната си група, мисля, че трябва да е парламентарната група на „Воля“.

И друго, което забелязвам в парламента – едно добро предложение, с което всички сме съгласни – че трябва да има такава комисия, накрая се стигна: защо биете негрите? Тръгна се от лекарствата, кой ще се отказва от заплатите си и губим само парламентарно време, категорично. Така че, без, повтарям, да ангажирам парламентарната си група, най-разумно е такъв председател на тази комисия да е от ВОЛЯ, още повече

Така че в това отношение мисля, че може да стигнем до консенсус. Във ВОЛЯ има няколко народни представители, които ми правят поне на мен отрадно впечатление, така че спокойно може да изберем председателя от ВОЛЯ. Благодаря Ви. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Атанасов, Вие добре казахте, че предложението на парламентарната група е добро, правилно е – по двама човека от парламентарна група, председател, излъчен от опозицията, и след това веднага си противоречите. Предлагате председател от съуправляваща партия. Нали на всички ни е ясно, че парламентарната група на ВОЛЯ са съуправляващи или поне Вие, като част от управляващата коалиция, не го ли усещате?! Колко пъти бяха съпричастни с явни политически знаци, че са управляваща партия, подкрепяйки бюджет, подкрепяйки вот на недоверие? Колко пъти трябва да се случи, за да се убедите?! Просто си задайте въпроса кои са опозиционните партии в парламента и тогава дайте да разсъждаваме коя от тях да бъде председател на тази комисия. Но колегите от ВОЛЯ са си съуправляващи, просто не сте им дали министерски пост, все още. Така че съгласен съм с Вас, че предложението е хубаво, че трябва да е опозиционна партия. Хайде да намерим в този парламент коя е опозиционната партия – тази, която не подкрепя правителството, тази която е коректив на управлението.

Господин Атанасов, репликата ми към Вас е затова, че има няколко вида опозиции. ВОЛЯ може да се каже, че е управляваща опозиция. Винаги когато има вотове на недоверие, когато има ключови гласувания, те винаги са с управляващите, така че не може управляващата опозиция да излъчи председател, защото все едно, че той е от ГЕРБ във всичките си действия. И трябва да Ви кажа нещо лично: във Вашето изказване се вижда един скрит расизъм. Защото, ако сте в Съединените щати и кажете, че бият негрите, ще Ви санкционират. Трябва да кажете афроамериканците.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

благодаря, че от тази висока трибуна дадохте такава висока оценка на ВОЛЯ. Тя не е незаслужена. Моля Ви обаче в дупликата, от която предполагам, че ще се възползвате, да попитате колегите от БСП тогава, когато им е оказвана досега честта председател да бъде от тяхната политическа партия, какви резултати са постигнали тези комисии? Някой от Вас да си спомня какъв е резултатът на Комисията, която беше председателствана във връзка с ЧЕЗ и Гинка Върбакова?!

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз наистина се чудя сега откъде да направя своята дуплика! Хайде, ще започна от господин Паунов, че ми е приятел. Абе, господин Паунов, ами по тази логика най-великите американски писатели трябва да са расисти. Като започнем от Селинджър, като започнем от Джон Стайнбек, като започнем от Теодор Драйзер и така нататък, и така нататък. (Реплика в случая съвременните условия – така е. Вие сте прав! Афроамериканци ги наричат, точно така е. Иначе в Америка ще бъдеш сериозно осъден и глобен, даже може и в затвора да влезеш. Тук сте прав! Второто, което ще Ви кажа: аз анализ на ВОЛЯ няма да правя. Това е все пак друга политически сила. Не е редно и не е коректно! Но ще Ви дам само няколко примера кой е основният принцип да си в управлението. Това е участието в изпълнителната власт. Кажете ми един представител на ВОЛЯ в изпълнителната власт – министър ли е, областен управител ли е, висш чиновник ли е? ли е? Вие казвате, че те били скрита опозиция. Ами ще Ви кажа нещо: най-големият разход за тази година са прословутите самолети. Искам да Ви кажа, че ВОЛЯ много добре знаете позицията им относно нашата авиация. Между другото, тогава, доколкото знам, и Вие подкрепихте самолетите. (Реплики от ДПС.) Не ги ли подкрепихте?! Добре. Добре. Така да бъде! Но тази партия беше твърдо за двата милиарда лева за самолетите. В никакъв случай, още един път, не искам да правя толкова реклама на тази партия и да ѝ правя съответните характеристики на управлението. Така че те много често са гласували и с Вас, и не само с ГЕРБ. Критикували са и основната партия ГЕРБ. А да не говоря колко пък нас са критикували. Така че малко по-спокойно с отношенията към ВОЛЯ и най вече такива... Аз не съм привърженик на толкова остри, остри като политически атаки, защото в този парламент няма глупав човек. Всеки от Вас е на доста високо ниво и винаги може да се намери отговор, когато някой от нас грубо атакува друг колега. Винаги другият колега може да му намери поне три отговора, с които да му отговори. Така че, колеги, мисля, че това ми е отговорът. Мога да говоря още много, но с това ще приключа. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: И времето приключи, господин Атанасов. Благодаря Ви. Господин Зарков, заповядайте за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Днешният дебат е практически продължение от работата ни от онзи ден. Имаше едно нещо, което се случи по време на извънредното положение – не знам дали е защото по Ваша воля не се събирахме толкова често, но за малко бяха замлъкнали онези лични нападки и принизяване на важни въпроси. За съжаление, със започването на нормалната ни работа се върнахме и към тях, а въпросът не го заслужава. Той, мисля, че беше изложен доста коректно и обективно. Затова и аз започвам с благодарност, първо, че срещаме разбиране в нашето предложение за такава временна комисия. И това разбиране е нормално и от страна на управляващите, и от страна на правителството! Защо? Защото предложението на БСП за създаване на такава временна комисия, която да наблюдава как се разходват средствата, свързани с преодоляване на последствията от коронавируса и от тази епидемия, отговаря на едно широко публично искане за повече прозрачност, публичност и контрол върху тези милиарди, за които се говори непрекъснато. Това искане за публичност и прозрачност не може да бъде осигурено само и единствено с публикации в отделни сайтове на отделни министерства или във Фейсбук страници. Освен това създаването на такава комисия ще внесе и Народното събрание като част от всички институции, които поемат отговорност за изразходването на тези средства. Отговорност, която – имайки предвид, че това са средства, които се изразходват извън нормална бюджетна процедура, не може да бъде понесена едностранно нито от една партия, нито от един министър, нито от самото правителство. Не само това. Тя би имала и ще има превантивен ефект, дори да има такива малки фирми, големи фирми или средни фирми, които са си направили планове да се възползват от неяснотите в случая. Ще има превантивен ефект към администрация и администратори, които могат да се изкушат, раздавайки тези средства, да си спечелят нещо за тях. И накрая, финалният доклад на тази комисия ще даде политическа рамка на един тежък разговор, който ще бъде този за политическите интерпретации, доколко мерките са били ефективни или не. Тоест всичко това е в полза на различни политически партии, на различни институции на обществото. За съжаление обаче, дебатът се изроди в това кой да е председател, и то с критика на едно напълно разумно и разбираемо предложение това да е човек от опозицията. Защото нито една от тези цели на Комисията публичност, отговорност, превенция и политическа интерпретация, няма да бъде осигурена, ако председателят на тази комисия е управляващ или присъдружен по някакъв начин, защото няма да има онова начално доверие. Не че доверието към нас е много по-високо от това към Вас, просто нормалната логика показва, че опозицията няма никакъв интерес нито да скрие някаква информация, нито да премълчи някой факт, нито да си спести някое изслушване. Затова в много народни събрания и парламенти в Европа по правилник винаги Комисията за контрол на бюджетните средства се дава на опозицията, но не на коя да е опозиция, уважаеми дами и господа, не на отглежданите опозиции, не на малките опозиции, не на средните опозиции, не на отцепниците, а на основната опозиционна сила, която е конструиран и силен елемент в балансите на властите.

И трите неща са да осигури публичност, да провери дали парите се раздават съгласно предварително установените норми и накрая да прецени дали те са стигнали до тези, които имат наистина нужда, а не са се концентрирали отново в нечии ръце тоест публичност, законосъобразност и целесъобразност, за да има начален старт на доверие. Така, както приемате основната част от нашето предложение, трябва да приемете и хората, и длъжностите, които предлагаме. Така тази комисия ще има достатъчно ясен старт и, сигурен съм, ще завърши с полезни действия за всички ни. Нямаме нужда – нито ние, нито Вие, от скандали по отношение на това как са изхарчени тези пари. Имаме абсолютната отговорност да осигурим, да гарантираме на българските граждани, че всички тези усилия, които държавата ни и те самите правят да бъдат събрани финансови средства, ще отидат за тези, които се нуждаят, а няма да потънат, както често се е случвало, по каналите на паралелната ни държава. Благодаря, уважаеми господин Зарков. Реплика има господин Атанасов. После господин Христов – реплика.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа, колеги! Господин Зарков, изключително добър юрист

първият въпрос, който ще им зададат избирателите, казвам Ви го от личен опит, първият въпрос, който ще им зададат техните избиратели: как можахте да допуснете председател на тази комисия да е от БСП? Не го ли разбирате това нещо? Не го ли разбирате? Същото ще бъде, ако представител на ГЕРБ стане председател на тази комисия, същото ще бъде, само че от Ваша страна. Поради тази причина България е малко по-различна от западния свят. Западният свят, за да стигне дотук е минал през 300 години.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

кандидатура за председател, според Вашите думите, от истинската опозиция, каквато твърдите, че е Вашата политическа партия. Аз искам да попитам: точно тази ли опозиция, която преди няколко години, господин Марешки, излезе на трибуната и преди едно гласуване обяви как ще бъдат разпределени членовете на ВАС; точно тази ли опозиция, която твърдеше, че е против харчовете за самолети и след една закуска с американския посланик се обърна на 180 градуса или пък онази опозиция, която изведнъж постигна консенсус с управляващите за наличието на субсидия, която ние от ВОЛЯ предложихме да няма такава субсидия? Ако за тази опозиция говорите, господин Зарков, аз мисля, че ние по-добре да дадем председателството на колегите от ГЕРБ. КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Христов. Трета реплика? Не виждам. Господин Зарков, заповядайте за дуплика. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми репликиращи, благодаря Ви за отношението. Господин Атанасов, да, отскоро съм в политиката, а съм в политиката, защото хора, които са от дълго в политиката направиха така, че Вие да кажете тук, че България е различна от западния и цивилизован свят. (Ръкопляскания от „БСП за И всичките Ви словесни еквилибристики няма ме откажат от този ми път! Какви бяхме? Ние сме били обратното на ГЕРБ. Вие сте тук, в парламента, защото правихте предизборна кампания срещу тях, след това се събрахте с тях, за да управлявате заедно. Антагонистични сме ние през цялото време, а Вие – по време на кампания. Е, това не прилича на западния свят наистина! Щели да ги попитат ГЕРБ: как можахте да допуснете да е от БСП? Ако бях на тяхно място и съм сигурен, че те биха могли да отговорят: защото сме сигурни, че няма нищо нередно в това, което вършим, и защото е нормално и опозицията да участва в този процес, те ни критикуват най-много, нека те да гледат какво правим, ние сме спокойни! И техните избиратели без съмнение ще разберат такава логика. По отношение на господин Пламен Христов цялото ми уважение, Вие повтаряте едно и също нещо, но дори абревиатурите не можете да научите за три години и половина. Не ставаше дума за ВАС, а за ВСС. И говорим за опозицията, която е единствената, която предложи повече кандидати, отколкото имаше възможност според законите да бъдат избрани. Друг въпрос е какво се случи в самото гласуване и тук, струва ми се, че Вие знаете доста по-добре от мен какво се случи! Говоря за опозицията, която внесе четири или пет вота на недоверие и която досега да е свалила този кабинет, ако Вие на всеки един от тях не гласувахте „против“. (Ръкопляскания от „БСП за По начина на водене.

общо, нищо общо с националната политика! Когато една партия управлява зле един град, то тогава може да се изправи срещу нея, въпреки че в момента в парламента си неин съюзник…

в това число и с господин Гергов.

колегата Атанасов да представи неговата визия и разбиране за политика. Може би това, че няма вечни принципи, има вечни интереси, ние го разбираме това. Другата ми процедура по начина на водене е, че Вие тук за пореден път допускате от тази трибуна да се казват лъжи, откровени лъжи. Вие много добре знаете, защото сте председател на Народното събрание – говоря за тази спекула, която тук постоянно продължава. Една лъжа, повторена сто пъти, се опитва да се превърне в истина партия, нашата парламентарна група не е гласувала за така наречената сделка за самолетите. Нека да стане ясно – има стенограми, има протоколи от гласуване, направете забележка на господин Христов, когато се опитват да правят такива внушения, и не само той, а и останалите народни представители, защото това е абсолютна манипулация и би трябвало да бъде санкционирана от Вас, защото Вие най-добре знаете като председател на Народното събрание коя група по кой въпрос как е гласувала. Благодаря. Благодаря, господин Попов. Госпожо Дариткова, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Моля да призовете всички народни представители в залата да ползват лични предпазни средства – маски, защото такова е изискването, което е заложено в заповедта и което се отнася до затворени обществени помещения. Смятам, че тогава, когато пледираш за спазване на правилата, изглежда нелогично и некоректно да не носиш маска. Това се наблюдава от всички български граждани. В същото време се глобяват в градския транспорт за неносене на маски българите – нещо, което би следвало да приучи гражданите за това, че епидемичната обстановка не е преодоляна, че вирусът още е сред нас и ние самите трябва да даваме пример за това как трябва да се пазим и как трябва да пазим околните. Нека всички да си поставят маските, иначе следващия път ще започна да изреждам поименно, защото Ви виждам в залата кои са без маски. Призовавам Ви още веднъж: сложете маските си, за да спазваме правилата! Господин Ченчев имаше заявено

Сега ще Ви осигурим безопасно място на работа.

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Внимателно слушах дискусията, дебата от неговото начало досега. Няколко неща ми направиха впечатление, озадачиха ме. Сега ще Ви ги споделя. Изненадва ме лекотата на възприятията и на твърденията от страна на управляващите. На първо място това, че, видите ли, опозицията била виновна за това, че три години правителството било от скандал в скандал. Ако така разсъждавате, никакви комисии няма да Ви помогнат, нито Ваши председатели да Ви спасят от това да си отидете. Второто нещо, което ми направи впечатление много силно, е това, че представител и бивш председател на една такава временна комисия каза, че това били, видите ли, панаири. Ако са панаири, тогава Вие двулично ли твърдите, че е много хубава идеята за тази комисия. Как ще е панаир, пък ще е хубава идеята? И какво видяхте неприятно за Вас в това опозицията да има председателската роля? Беше Ви даден пример с европейските институции и сега, ако не знаете, в Европейския парламент ще има комисии за разходване на средствата, които ще бъдат отпуснати на държавите за борбата с коронавируса. Вашите схващания, разсъждения и твърдения, Вашите мотиви тук днес абсолютно паднаха. Те са несъстоятелни. Не може идеята да е хубава и тогава защо е толкова важен за Вас председателят при всичките Ви аргументи, които Вие казахте? Като сте толкова честни, като сте толкова отговорни, като толкова добре си вършите работата, защо не оставите председател от опозицията? Какво ще хване той? Трябва да Ви кажа нещо, което видях, защото и аз бях член на една такава комисия. Всички в тази зала, всички до един знаете, че остана нещо недоизказано по отношение на Временната комисия за спиране сигнала в Националното радио. Знаете го всички и всички знаете, че трябваше да ни бъдат дадени едни мобилни данни

Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Колеги, закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Моля, поканете народните представители да влязат в залата. Първо ще изчета първата част от предложението: „Проект! РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за контрол на разходите на публични средства, свързани с преодоляването на последствията от разпространението на Ковид-19 Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: I. Създава Временна комисия за контрол на разходите на публични средства, свързани с преодоляването на последствията от разпространението на Ковид-19. II. Временната комисия: 1. Изисква и публикува информация за всички разходи на публични средства, в това число осигурени чрез фондове или други финансови инструменти на Европейския съюз, свързани с преодоляването на последствията от разпространението на Ковид 19. 19. 2. Проверява съответствието на отделните разходи с условията и критериите, установени за отделните антикризисни мерки. 3. Изготвя доклад с обобщени данни за извършените разходи и анализ на тяхната ефективност.“ Моля, режим на гласуване по тази първа част.

предложението: „Комисията се състои от 10 членове – по двама от всяка парламентарна група, в това число председател и заместник-председател“. Гласували

Благодаря, госпожо Председател. От името на парламентарната група на ГЕРБ предлагаме за членове на Комисията Мария Илиева и Евгения Ангелова. Искам да обърна внимание, уважаеми народни представители, че към Бюджетната комисия има подкомисия за разходите в публичния сектор и именно нашите предложения за двете народни представителки са поради причина, че те са членове на тази комисия. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Ципов. От парламентарната група на БСП. Благодаря, господин Ципов. От „Движението за права и свободи“ – господин Хамид, заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, от парламентарната група на „Движеното за права и свободи“ предлагаме в Комисията да участват народните представители Йордан Цонев и Адлен Шевкед. И напълно споделяйки аргументите, че председателят трябва да е от опозицията не защото трябва да се замита нещо, а това е принцип в демокрацията, предлагам господин Йордан Цонев за председател на Комисията, а госпожа Адлен Шевкед за член. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Хамид. От парламентарната група на „Обединени патриоти“ – господин Касабов, заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, колеги! Виждаме пълно пренебрежение по отношение на така наречените независими народни представители, съгласно Правилника независими. Касае се за осем души – шест души от партия „Атака“ и други двама независими. Уважаеми колеги, никой не поставя въпроса – тук се водиха епични битки и председателят… час, час и половина с това се занимахме, като че ли много важно беше дали да е от опозицията или от управляващите. Но тук се пренебрегна волята на немалка част, бих казал, от народното представителство. Затова аз вземам думата. Мълча се в залата, никой не направи забележка и ние ако мълчахме, то беше не за друго, а за да видим какво значи парламентаризъм. Видяхме го какъв е този парламентаризъм – такъв, какъвто е в настоящото Народно събрание. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Шопов. Ако имахте някакви забележки, можехте да се включите преди второто гласуване за броя на членовете на Комисията. Колеги, подлагам на гласуване

предложения за председател. Нямаме предложение за заместник-председател, така че, след като изгласуваме председателя, очаквам предложения за заместник председател. Първо, подлагам на гласуване предложението председател на Комисията да бъде господин Румен Гечев от парламентарната група на „БСП за България“.

въздържали се 56. Предложението е прието. Председател на Временната комисия е господин Цонев. Очаквам предложения за заместник-председател. Колеги?

Такава практика имаме и при четене на становища на комисиите, така че мисля, че с нищо не нарушаваме Правилника. „ДОКЛАД за

„ДОКЛАД за дейността на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани бе създадена с решение на Народното събрание на 14 декември 2018 г. със срок на действие три месеца. Срокът на действие бе удължаван четири пъти поради необходимостта от допълнително време за запознаване и проучване на големия обем информация, както и от необходимостта да се изчака резултатът от създадените работни групи в рамките на изпълнителната власт. За периода от създаването си до настоящия момент Комисията проведе осем заседания, две от които закрити. На заседанията бяха поканени за изслушване главният прокурор на господин Сотир Цацаров, председателят на ДАНС господин Димитър Георгиев, министърът на правосъдието госпожа Цецка Цачева, заместник-министърът на вътрешните работи господин Красимир Ципов, заместник-министърът на правосъдието госпожа Десислава Ахладова и бившият директор на дирекция „Българско гражданство“ госпожа Катя Матева. Всички поканени бяха изслушани от Комисията с изключение на госпожа Катя Матева, която отказа. На първото и второто си заседание Комисията прие Вътрешни правила за работата.“ Тук ще съкратя текста на Доклада. „Основно задачите, които си постави, това бяха: 1. Преглед на законодателството, регулиращо получаването на българско гражданство, и институциите, които имат функции в този процес.

Като се отчете фактът, че към момента на създаване на Временната анкетна комисия има образувано досъдебно производство срещу длъжностни лица по същата тема, както и Доклада с препоръките на Европейската комисия към Република България по въпросите на процедурата за издаване на българско гражданство на основание направени инвестиции, Комисията реши да концентрира работата си по следните задачи: 1. Установяване на факти и обстоятелства във връзка с наличие на нарушения и корупционни практики от органи и определени длъжностни лица. За тази цел беше решено да се поканят главният прокурор господин Сотир Цацаров, заместник-главният прокурор – по онова време, разбира се, говорим – господин Иван Гешев, председателят на ДАНС господин Димитър Георгиев и други длъжностни лица и да бъде информирана Комисията за течащото досъдебно производство. 2. Запознаване и проучване работата на органите, които осъществяват функции по издаване на българско гражданство и изслушване на длъжностни лица от тези органи. Изслушване на министъра на правосъдието госпожа Цецка Цачева и заместник-министъра на правосъдието госпожа Десислава Ахладова. 3. Изработване и предлагане на законодателни промени. По-нататък в е отразена много подробно цялата работа на Комисията със съответни цитати от получените данни от съответните длъжностни лица и институции и всички, които бяха изслушани, както и мнения на членове на Комисията. Сега ще Ви запозная със заключенията. На база на проведените заседания и фактическия материал от тях може бъдат направени следните заключения: 1. Относно наличието на нарушения и корупция от длъжностни лица в процеса на издаване на българско гражданство. Според изнесената информация от главния прокурор господин Сотир Цацаров, заместник-главния прокурор господин Иван Гешев, председателя на ДАНС господин Димитър Георгиев има сериозни данни за корупционна схема при осъществяване на процедурите по получаване на българско гражданство от чужди граждани. Образуваното досъдебно производство е довело до обвинения за ръководене и участие в организирана престъпна група, пране на пари, подкупи и търговия с влияние на председателя, главния секретар и още две лица от Държавната агенция за българите в чужбина. Относно законодателството, подзаконовите нормативни актове и дейността на органите, които осъществяват процеса по издаване на българско гражданство на чужди граждани. Придобиването на българско гражданство по натурализация минава през три етапа: Първи етап – свързан с работата на Държавната агенция за българите в чужбина. Устройството на Агенцията създава предпоставки за корупция в процеса, а именно: председателят на Агенцията издава удостоверението за български произход; той определя вида и съдържанието на удостоверението; той утвърждава списък на неправителствените организации, които удостоверяват български произход на лицето, и т.н. Документооборотът и видът на документите. Всички участници в дискусията, в заседанията и в работните групи са единодушни, че трябва да се промени правната регламентация на удостоверението за произход, тъй като от този документ зависят: получаване на българско гражданство, разрешение за постоянно пребиваване, разрешение за продължително пребиваване, осъществяване на образователна дейност. Временната анкетна комисия предлага този документ да бъде издаван от Консултативен съвет при Държавната агенция за българите в чужбина. Правната уредба на този въпрос се дава в чл. 15 на Закона за българското гражданство. Втори етап е свързан с работата на Съвета по гражданство към Министерство на правосъдието - междуведомствен орган, натоварен с огромен обем работа. Консултативен орган, който дава мнение по молбите за придобиване на българско гражданство. Препоръки: да се оптимизира съставът, да се съкратят сроковете за произнасяне, да се отделят отделните процедури – процедурата по инвестиционно гражданство от процедурата за даване на българско гражданство по български произход и по произход българско гражданство

от 01.01. до 31.12.2018 г., са образувани 24 376 броя преписки и са проведени 20 000 интервюта с кандидати. етап – това е етапът, в който се дава или отказва българско гражданство и е свързан с работата на президента, респективно вицепрезидента. 3. Пропуски и препоръки при издаването на т.нар. „инвестиционно гражданство“. В хода на работата на Комисията, а и другите работни групи в изпълнителната власт, както и в прокуратурата и ДАНС са констатирали едни и същи пропуски: 3.1. Инвестициите са формални, повечето в държавни ценни книжа, и не допринасят за развитието на българската икономика. 3.2. Липсва контрол, отчетност и орган, който да следи за тяхната продължителност. 3.3. Компрометират процеса пред Европейските институции. През периода на работата на Комисията беше публикуван Доклад на Европейската комисия за пропуските и препоръки към България. В Доклада имаше анализ и препоръки към още няколко страни от Европейския съюз Португалия, Гърция, Кипър, Испания, Ирландия. Някои препоръчват преустановяване на издаването на така нареченото инвестиционно гражданство, но повечето органи са на мнение, че то трябва да остане, но да бъде строго строго регламентирано, контролирано и насочено към реални инвестиции в българската икономика. Нито една от посочените в доклада шест страни не е преустановила инвестиционното гражданство, но е реформирала инвестиционните програми и контрола. Комисията препоръчва България да не преустановява „инвестиционното гражданство“, но да го регламентира и контролира строго, за да се създадат ефективни гаранции, че става дума за реални инвестиции, създаващи работни места и добавена стойност. По-надолу ще приведем аргументи за това, както и ясен законово установен модел. Инвестиционните имиграционни програми по целия свят позволяват на граждани на трети страни да придобиват разрешение за пребиваване и/или гражданство чрез инвестиции в съответствие с приети нормативни условия. Към настоящия момент над половината от държавите в световен мащаб – 105, прилагат такъв тип икономически инструменти. От тях 23 са държави – членки на Европейския съюз. За последните 10 години броят на инвестиционните програми в Европа се е увеличил от 3 на 23. Тенденцията – говорим за инвестиционни програми и така наречените имигрантски инвестиционни програми – е техният брой да продължава да расте. Примери в това отношение са Молдова и Черна гора, които стартираха свои инвестиционни програми

на пребиваване чрез инвестиции е въведена за първи път през 1998 г. В това отношение нашата държава показва иновативност в поставянето на начало на предприемчива политика предприемчива политика за привличане на преки чуждестранни инвестиции. Чрез законови промени през 2009 г. и 2013 г. Българската инвестиционна програма бе актуализирана в настоящия си вид, като към настоящия момент са налице и възможности за придобиване на българско гражданство на основания извършени инвестиции. В периода на съществуването си инвестиционните имиграционни програми в Европейския съюз неведнъж са привличали вниманието на институции на Съюза, като последните са давали конструктивни оценки и насоки с цел постигане на съответствие с европейското законодателство и защита на националните интереси. След продължителни дебати по темата през месец ноември 2018 г. бе публикувано проучване на Европейския парламент на инвестиционните програми на държавите членки. Проучването обхваща въпроси, свързани със съответните национални и наднационални правни рамки, изискванията към инвеститорите, констатираните практики и постигнатите резултати. Във връзка с проучването и инициативата на парламента в края на месец януари 2019 г. Европейската комисия публикува Доклад. Последният споменава програмите на България, Кипър и Малта като предоставящи възможности за придобиване не само на право за пребиваване, но и гражданство срещу инвестиции. Заключението на Доклада, че във връзка с новата икономическа обстановка и предизвикателства държавите, опериращи инвестиционни програми, следва да предприемат допълнителни мерки с цел на намаляване на рисковете, свързани със сигурността, прането на пари, корупцията, заобикаляне на законодателството на Европейския съюз и данъчното облагане. Предлагат се и допълнителни мерки, целящи осигуряване на по-високо ниво на прозрачност при опериране на програмите, включително по-подробна статистика, механизъм на комуникация между държавите членки във връзка най-вече с извършваните проверки на инвеститорите. Европейската комисия приема и установява суверенното право на всяка държава членка да провежда собствени икономически политики и стимули за целите на привличане на преки чуждестранни инвестиции, включително и чрез прилагането на собствени имиграционни програми. В отговора на този доклад и препоръките на Европейската комисия, Кипър, Малта, Португалия и Ирландия промениха, но запазиха своите инвестиционни програми. По тази причина Временната анкетна комисия предлага България да измени условията и контрола на инвестициите за пребиваване и получаване на българско гражданство, но да ги запази.“ Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Това е резюмето на Доклада. Той е подписан от всички колеги, без особено мнение. Искам обаче тук да допълня няколко неща. Първото е, че ние си поставихме като основна задача да приключим Доклада със законодателни промени, които да обобщят работата не само на Комисията, не само на препоръките на Европейската комисия в Доклада, който е по тази тема, но и да обобщят направеното от съответните работни групи към Министерството на правосъдието и към другите държавни органи, които създадоха такива работни групи, такава имаше и към вицепремиера. такава имаше и към вицепремиера. Ние завършихме тази работа със Законопроект, който внесохме и подписахме повечето от колегите – членове на тази комисия. В него уреждаме всички въпроси, за които стана въпрос в Доклада. Смятам, че работата на тази комисия може да бъде пример как би трябвало да работят временните анкетни комисии по определени теми – не само с обследване на материала, но и с конкретни предложения как да бъдат решени проблемите, които са констатирани

за много активната, много конструктивната, много ползотворната работа. Да не забравяме, че Комисията започна работа в една изключително остра обстановка по този въпрос, с обвинения, с политизиране на темата. Мисля, че ние успяхме да избегнем този негативизъм и този капан в работата на Комисията и да се концентрираме върху това

Благодаря, господин Председател. Пропуснах да представя и Проекта за решение на Народното събрание. „На заседание, проведено на 27 февруари 2020 г., Докладът за дейността на временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани, бе приет с 16 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“. Комисията предлага на Народното събрание да приеме следния „Проект! РЕШЕНИЕ по Доклада за дейността на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Приема Доклада за дейността на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани.“

Имате думата, господин Шопов.

скандала, да успокои обстановката и да направи така, че в момента проблемът да се разглежда не в полупразна, а буквално в празна зала. Никакъв интерес! Нито в пленарната зала, нито явно и в обществото, защото този скандал с една от от управляващите партии можеше в нормална държава и в нормален парламент да потопи цялото правителство, защото това беше мегаскандал. Малко по малко виждаме, както в много случаи, пълна безразличност. Тук от тази управляваща партия в момента има трима-четирима депутати, двама-трима, от които наблюдатели на сигналите – на това, което става в залата, а единият от тях е бивш председател на същата тази комисия, в която и тогава са течали същите тези практики и той клетият вече две години, явно е в ужас от това, което става и се случва, и стои, сложил маската на лицето. Кой знае как би изглеждал, ако не си държеше тази маска, защото много тежко го преживя. Явно господин Цонев се е специализирал точно в това, с тези подобни временни комисии – видяхме, от една комисия в друга излиза днеска от една и влиза в друга, да потушава скандали. Това е така, защото ДПС от много време е въвлечено в управлението. ДПС помага активно на ГЕРБ и на господин Цонев страшно много му личи. Аз не мога да разбера – от БСП пледирахте тук, вадихте калъчки и се чудихте как да убедите залата, че председателят на Комисията трябва да бъде от опозицията. Да, така е. Това е нормалната демократична практика – такива контролни комисии да се водят от опозицията.

дадоха си тук отговори, въртяхме се, стигнахме до Черна гора, Малта, до така нареченото инвестиционно гражданство и още, и още други проблеми. Но в обществото остава да виси със страшна сила въпросът:

хора, които са участници в едни скандали, които във ВМРО каскадно следват един след друг – корупционни скандали, кадрови скандали и реплики от ОП.) Прави се временна комисия, в която се прави един хубав доклад и случаят приключва. Случаят остава да тегне, да дискредитира управлението и управляващите, защото истинските отговори в този доклад не бяха дадени. Ясно е какви щяха и какви трябва да бъдат истинските отговори, да се дадат, но те, пак казвам, те потапят управлението. Така става в нормалните държави. След такъв скандал едно управление трябва да си иде, но то не си отива,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Първо, никой не трепери, аз не виждам някой тук в залата да се е разтреперил от едни скандални, в кавички, разкрития на български и чужди медии, най-малкото за това, че тези скандални разкрития имат един първоизточник – един-единствен и това, което беше отчетено абсолютно правдиво от председателя на Комисията, единственият човек, единственото длъжностно лице, при положение че пред Комисията бяха изслушани министри, заместник-министри, главен и заместник главен прокурор, председателя на Държавната агенция по национална сигурност, единственият човек, който не се яви и отказа да се яви, това е въпросното лице Катя Матева, която е автор на тези публикации. Публикациите в чужди медии са резултат от това, което беше поместено от нейно интервю в българска медия. медия. Няма някакви скандални разкрития и те не се и потвърдиха от самата работа и изследване на Комисията. Комисията свърши своята работа, мисля, по безупречен начин. Беше удължен на няколко пъти срокът. Това не беше направено с цел да се покрива нещо, да се отлага във времето, а точно обратното. Изключително много длъжностни лица бяха изслушани. Почти всяка седмица се провеждаха заседания, естествено беше необходимо, за да се изясни цялостно ситуацията, тези срокове да бъдат удължавани. Ние от Обединени патриоти сме подписали Доклада за работата на Временната комисия и сме отчели ясно, че трябва да се направят законодателни промени, но за това малко по-късно. Това, което е включено в Доклада, са мненията, изказани съответно от изслушаните длъжностни лица. Това, което на нас ни прави впечатление, което сме внесли и като забележка в Доклада – една част от тях са приети от Комисията, друга част не са. За нас малко буди недоумение абсолютно силно поставеният акцент върху работата на Държавната агенция за българите в чужбина. Това е само първоначалната и далеч не най-важна институция, която е в етапа на придобиване на българско гражданство. Следва дирекция „Българско гражданство“, Съвет по гражданство към Министерството на правосъдието и накрая вицепрезидентът на Република България, който утвърждава, издава съответния акт за придобиване на българско гражданство. Интересно защо в медийните публикации не бяха посочени проблемите, които засягат тези институции, които са на следващите, и пак държа да подчертая, много по-важни нива от целия процес.

отказ за такова. При положение че в Съвета по гражданство участват различни институции, които са заинтересовани – МВР, ДАНС, Министерството на правосъдието, Агенцията за българите в чужбина, български учени, специалисти, етнографи, лингвисти, историци, които изказват компетентно мнение по въпроса дали едно лице е от български произход в случая, или не е от такъв произход. Когато се е произнесла цялата тази верига по въпроса, ние стигаме до един отказ, който не е ясно на базата на каква експертиза и на базата на какви критерии е даден. Ето един въпрос, на който все още търсим отговор. Естествено, няма как да поискаме

Проблемите до голяма степен са свързани с липсата на кадрови ресурс. Може би тези от хората или поне членовете на Комисията, които така или иначе сме били принудени да се поинтересуваме от цялата процедура по издаване на българско гражданство, вече са съвсем наясно, че когато има няколко хиляди или десетки хиляди молби за българско гражданство и постъпили документи, няма как, която и да е институция в сроковете, които указва Законът, да изпълни тази процедура. Не знам колко са в момента, сигурно са 15 – 20 хиляди, които стоят. Няма институция, която да може да обработи такъв голям масив от документи. Затова и едно от важните неща, които трябва да се случат в бъдеще, е преструктуриране на съответните звена, които отговарят за тази процедура, и подсилване на кадровия потенциал на съответните звена. Това мисля, че беше и част от констатациите, или от мотивите поне, които са включени в Законопроекта, с който излезе Комисията в резултат на своята работа. Много често в медиите и в обществото се бъркат понятията – гражданство по български произход и така нареченото инвестиционно гражданство. Дори за мен лично е необяснимо, че компетентни органи споменават, давам конкретен цитат „…11 лица, получили българско гражданство, които са извършили престъпления в Европейския съюз“. И това всъщност е един от основните мотиви в работата, която върви, или по забележките, които имаме от Европейския съюз, че е възможно да бъде пробита системата на Европейския съюз от хора, които са от трети страни и могат да извършат престъпления. Само че не се отчита, че тези хора, първо, установени са девет такива случаи – поне така останах с впечатление от това, което беше изложено от длъжностните лица, нито едно от тези лица не е получило българско гражданство по етнически произход, всичките са по инвестиционно гражданство. Отгоре на всичко те са извършили престъпление, след като са получили българското гражданство. Никой не може да предположи, че гражданин, роден в България или в друга страна, от какъвто и да е произход, който е придобил българско гражданство, кога и в какъв момент ще реши да извърши някакво престъпление, тоест некоректно беше поднесена тази информация. Има един цитат, който е направен, ако не се лъжа, от Министерството на правосъдието, където се казва, че България е посочена като единствената страна, която не изисква владеене на български език при процедура на придобиване на българско гражданство. В случая сравнението обаче засяга само получаването на гражданство по натурализация на лица от чужд етнически произход. Вие знаете, че всяка държава натурализира някакви хора – било заради инвестиции, било заради принос към обществото, към науката и така нататък, които не са от съответния етнически произход. Така е в Европейския съюз. Само че във всички страни в Европейския съюз, включително в Германия, Гърция, Румъния, Унгария, Полша и така нататък, има специално законодателство, свързано с хората, които са със съответния етнически произход. Това е записано и в Конституцията на Република България, където се казва, че лица от български етнически произход – изискванията за тях са по облекчена процедура. Както казах, такава е и практиката във всички европейски страни. Сега да отидем на законодателните мерки. Смятам, че наистина има детайли от работата на институциите, които са свързани с придобиване на българско гражданство, които трябва да бъдат променени. Определено мисля, че констатациите на компетентните органи, и на Прокуратурата в случая – в тяхно изказване беше споменато това, самото законодателство предполага и създава условия за вземане на решения от едно и също лице. Затова и неслучайно ние ще предложим в Законопроекта, който ще бъде гледан по-късно, поне що се касае до Държавната агенция за българите в чужбина, тези решения да не се вземат еднолично, а да се вземат от колективен орган, в който ще бъдат включени, както казах и преди малко – хора компетентни, историци, лингвисти, етнолози и така нататък, които много добре познават историята, познават съответните региони и ситуацията ситуацията с българските малцинства в близки и по-далечни държави. Трябва неминуемо да се увеличи кадровият потенциал, това го казах вече. Няма как да се справят институциите по този начин, по който се работи до момента. Да, констатира се, че не се спазват сроковете, но никой от нас, който и да застане начело на Държавната агенция за българите в чужбина, да речем, няма как да се справи с тази процедура. Естествено, има примери от недалечното минало, когато се работеше много добре и когато работата беше съсредоточена в в много по-скоростно и много по-бързо обработване на документите, но това все пак е въпрос на лични качества, на лична воля и на добра организация на работата. Затова и трябва да похвалим тези хора, които са работили там по това време. време. В заключение, уважаеми колеги, нека да не компрометираме идеята, че всеки един, който е роден като българин, независимо къде живее, независимо дали е в границите на днешната Република България, независимо дали е в Република Северна Македония, Албания, Косово, Сърбия, Румъния, Украйна, Молдова, където и въобще да има българи по света, трябва да получава и да има правото не да придобива, а да възвръща своето българско гражданство, защото това са наши сънародници, наши братя и сестри, които с нищо не са по-различни и не са по-малко българи от нас. Дори мога смело да твърдя, че в резултат на десетилетни битки и усилия за запазване на българския характер, на българския език, на българската култура у тези хора, те са формирали много по-голямо българско самосъзнание – по-добре развито, и по-силно българско чувство от нашите съвременни сънародници, които живеят тук, където сме ние. Нека тези скандали, тези опити за медийни кампании и за компрометиране на идеята да не повлияят на нас, народните представители. Трябва да знаем, че България е там, където има дори и само един българин, и ние сме длъжни да се грижим за нашите сънародници. Благодаря, господин Богданов. Изказвания? Реплика ли? Добре. Имате думата за реплика, господин Митев. Благодаря, уважаеми господин Председател. Моля да удължите времето на групата. Уважаеми, господин Богданов, Вие правилно засегнахте, но не доразвихте във Вашето изказване същността на тази процедура по придобиване на българско гражданство, а именно това е един сложен фактически състав, който започва пред Държавната агенция за българите в чужбина, но той продължава. Продължава през Министерството на правосъдието и завършва с финален акт от вицепрезидента на Републиката – към момента правомощието на президента, но всъщност предоставено е на вицепрезидента, както е посочено в Конституцията. Така че, каквито и да са твърденията за престъпни схеми, каквито и схеми да има, те не могат да се осъществят и няма как да се осъществят без участието на финалния орган в тази процедура, в този сложен фактически състав, в случая вицепрезидента на Републиката. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Митев. Друга реплика? Господин Богданов? Продължаваме с изказванията. Господин Манев.

Председател! Аз ще бъда много кратък. Така както работеше Комисията – много към темата за Доклада на Комисията, без да си позволяваме от тази трибуна да правим някакви политически заигравки с тази тема, защото Комисията всъщност показа, че когато се касае за толкова важен за нацията проблем, за държавата ни проблем, ние можем да работим – да работим нормално, в разбирателство, с изясняване на всички факти, събиране на всички хора, които имат отношение към проблема – изслушването им, и всеки като представител на своята политическа сила, но и като български депутат и български гражданин, отговорно да подпише и да каже това, което мисли. Тази Комисия, прави са колегите, които говориха преди мен, установи и показа на хора, които не са в материята, че всъщност проблемът с българското гражданство е много широк, много

и за хората, желаещи да са българи, ние можем да го правим, без да се заиграваме с политики, без да се заиграваме с общи приказки от това този казал и оня рекъл. Да, има проблеми в процедурите, да, има проблеми с посланията, които се пускат към хората, към институциите, понякога Аз само ще кажа, без да задълбавам, че ние го установихме и в Комисията. Тези, които са в материята, много добре знаят, че проблемът с придобиването на гражданства е и конкурентен проблем, и то много сериозен конкурентен проблем. Когато някой напише нещо изсмукано от пръстите му или диктувано от други някакви мотиви, веднага ще се намерят в цял свят – не само в Европа, хора,

моментът, в който се намираме, икономическата криза, за която толкова говорим, която е обхванала света, абсолютно съм убеден, че ще се отрази в тази сфера и в направлението кой, как и по колко ясни, точни и правилни процедури дава гражданство.

Абе, господин Манев, каква криза и какво общо с проблема, със скандала?! Каква ти Полша, каква ти Малта?! Тук става въпрос за корупционен скандал, който е мегаскандал, който е страшен скандал. И каква е тази гордост – колко добре сте си свършили работата в Комисията?! Тоест добре сте си свършили работата в Комисията, защото сте замазали и замели всички общо, цялата Комисия, проблема под килима и сте отървали управляващите от това да отговарят. Какво е всичко това, което говорите? Каква е тази гордост, след като има налице години наред по най-циничния начин събиране на пари и вкарването им в една партийна каса на управляваща партия? Обществото от работата на Вашата комисия искаше тук и сега да дадете ясни отговори за виновните за това, което се случва, без значение кои са те. Това беше Вашата задача, това трябваше да направите. И всичко друго – онова, което сте направили, е потушаването на това, което тресеше обществото сума ти време. Вярно е, неслучайно сега вкарвате проблема по време на кризата на коронавируса, който измете автоматично, който спаси други отговорни, други уличени, който потуши и други скандали. Коронавирусът – по времето, когато като че ли съвсем услужливо за управляващите всичко стана без значение, всичко се забрави и като че ли оттук нататък

Няма да Ви отговоря конкретно. Нали разбирате защо? Защото цялото ми изказване беше заради това, което Вие наговорихте сега тук, като реплика. Не може, когато говорим за българи, за българско гражданство, за даване на паспорт на хората, които искат, имат самосъзнанието, желаят да бъдат българи, ние да си мерим патриотизма. Как си го представя тук всеки, който ни слуша – хора, които казват: „Ние сме патриоти и няма да давате българско гражданство, защото там нещо е окепазено?!“ Къде е това всеобхватното? Българското гражданство не се състои само в работата на една агенция там. Изобщо даже не е там заровена и ако има проблеми с процедурите, които сме ги посочили, и това, което е направила Комисията, тия проблеми най-малко са там, а най-малко аз или някой от членовете на тази комисия се е занимавал с това да замита или да прави каквото Няма как да приема такива обвинения и само затова Ви отговарям, защото тези обвинения не са към мен, а към цялата група депутати, които бяха вътре и които разбират за какво става дума. Разбират, че има три различни процедури за едно и също нещо, че три институции могат да искат едни и същи документи и да ги връщат, когато си искат. Ето за това става въпрос, когато говорим за българско гражданство! Не става въпрос за това, че имате някакви партийни, политически там търкания с някои бивши Ваши колеги – това са си Ваши неща. Те не трябва да се отразяват на политиката на България по отношение на българското гражданство! Ето затова апелирах в изказването си, само че

Господин Председател, дами и господа народни представители! Мисля, че с Доклада на тази комисия, ако сме честни, трябва да си признаем, че извършихме една голяма грешка. Защото грешката е следната: съставяне на Комисия по повод на медийни публикации. Тази комисия работеше успоредно с работата на прокуратурата и съвсем естествено нямаше какво повече да направи, освен да се опита максимално обективно и аналитично да обобщи известните данни, да потърси какви са пропуските в досегашната система за предоставяне на българско гражданство. В това отношение аз поздравявам колегите, че са си свършили професионално работата, но според мен крайно време Народното събрание да спре да работи по медийни публикации. Мисля, че ако имаше един малък пропуск в тази комисия, тя трябваше да каже няколко думи – доколко те са основателни, за да си направим всички ние извода трябва ли да продължаваме по този погрешен начин да създаваме комисия, да гасим огъня с туба бензин, най-образно казано, и в някои следващи такива случаи. Защото, ако трябва да Ви припомня, всичко започна от една зрелищна акция на прокуратурата, след което медиите влязоха в ролята на съдебни заседатели – определиха кои са виновните.

да се разкъсат, да се саморазправят с хората, които бяха посочени за виновници – грозната сцена на птицефермата с бели пилета, на които някой е сложил червена точка с боя на главата на едно от пилетата и всички го изкълвават. Понеже няма много време. До момента – повече от година и половина откакто е арестуван Петър Харалампиев, върху който бяха хвърлени всички обвинения, все още няма никакви публични обвинения. Този човек осем месеца лежа в ареста, без каквито и да било доказателства. Към момента няма нищо предявено или публично оповестено, нито е осъден, нито има – от моя гледна точка и като човек, който следи този въпрос отблизо, каквито и да било основателни доказателства и затова е цялото мотане и бавене. С тази комисия до известна степен съвсем неколегиално ние подкрепихме тези медийни публикации – косвено ги подкрепихме. Истината е съвсем друга! Има пропуски в работата на Агенцията за българите в чужбина, има пропуски в цялата система за издаване на българско гражданство, но в резултат на тази непремерена, бих казал зрелищна, с друга с друга насоченост акция на прокуратурата – другата насоченост беше да имаме добър мониторен доклад от Европейската комисия и това беше причината да има хванато политическо лице.

Реплики? Кратка реплика – господин Зарков.

че това с непремерените думи важи основно и за тази трибуна. Винаги съм се учудвал от лекотата, с която оттук някой обвинява някое лице или оправдава някое лице. Аз също имам лично мнение за това, което се случва. Не един и двама са хората, които са в ситуацията, която описахте, и това е сериозен дебат по отношение на начина, по който функционират нашата съдебна система и институции. Но много Ви моля: когато вземате думата – и Вие, и други колеги от всички парламентарни групи, да си мерим внимателно приказките. Защото, когато тук хвърляте думи от сорта на „този беше прибран за онзи мониторингов доклад“ или нещо такова, тези неща имат огромно значение и последствия. Съгласявам се с Вас за непремерените действия, съгласявам се с Вас за често излишната публичност, особено когато става дума за арест или нещо такова, защото политическият опонент е едно нещо, обвиненият е нещо друго. Единият може да бъде критикуван, другият има права и ние трябва най-накрая да разберем коя институция какво прави. След малко, когато отношение – ако ми позволите, господин Председател, по съществото на Доклада, ще се опитам да обясня какво той направи, какво не можа да направи, какво би могъл да направи. Но нека всеки един от нас започне да мери думите и действията си, защото не един и двама човека пострадаха от думи и действия и те може да са хора, които иначе не харесваме въобще и дори презираме в политическия факт, но един човек, загубил правата си – всички губим правата си. Това важи между другото и за гражданството, ще взема отношение по-късно. Така че – да, непремерените думи и действия са нещо погрешно, но мерете и Вие Вашите! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Други реплики? Дуплика – господин Симеонов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Зарков, аз не можах да разбера кое точно беше непремерено в моето изказване, а като направите основно изказване, едно изречение може да ми кажете къде е. Естествено, че аз съм силно емоционално ангажиран, защото – за информация на всички Вас, когато встъпих в длъжността вицепремиер – по Ваша воля,

Ситуацията беше патова. В резултат на действията, които аз предприех с кабинета ми, с Агенцията за българите в чужбина и с вицепрезидентката, този брой беше намален с около четири След което – за Ваша информация, в резултат на всички тези медийни публикации на тази непремерена акция и на нашето решение, трябва да Ви кажа, че Агенцията за българите в чужбина е в пълна парализа. Нищо не се гледа, нищо не е предвидено, броят на заявленията расте, почти няма подписани заявления за българско гражданство и се стигна до парадокс – син на човек, който е с доказано българско гражданство – дядо му е генерал от Българската армия, баба му е посрещнала Цар Борис в центъра на Битоля с хляб и сол и така нататък, всичко това е документирано, му се отказва българско гражданство. Дотам се стигна в момента, всичко е парализирано! Същото се отнася и за Съвета за гражданство към Министерството на правосъдието. Ето това е резултатът. Затова може би съм малко по-емоционален, но аз мисля, че ние също, за съжаление, допринесохме за тази парализа – като Народно събрание. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Симеонов. Изказване – господин Зарков.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 не беше грешно тази комисия да бъде създадена. Друг е въпросът какви са били очакванията към нея и дали тя въобще е могла да ги удовлетвори. Самото заглавие на Комисията беше написано наистина вестникарски. Тук преждеговорившият е прав – скандалната, подкупна схема за придобиване на българско гражданство, но това имаше и своите оправдания. Обвиненията и скандалът действително са много сериозни, защото гражданството, уважаеми дами и господа, не е нищо повече – нито по-малко, от юридическата, формалната връзка на всеки българин с неговата държава. То прави така, че ние всички сме част от едно политическо цяло, и този, който си позволява да го продава, намалява правата на всички други български граждани. Той предава идеята, че ние сме нещо общо – нещо, което е различно от другите че имаме специфични права, които употребяваме тук, за да се самоуправляваме и да бъдем демократична държава, и да защитаваме собствения си интерес. Когато нещо такова излезе в чужди или в български медии и придобие публичност, това е тежък удар върху имиджа на нашата държавност то допринася за онова все още неизтрито петно за България като някаква държава, където всичко е възможно и където нещата се управляват извън правилата. Така че Народното събрание не можеше и не биваше да остане встрани от този ажиотаж, още повече че, естествено, започваше да придобива размери на вътрешни боричкания в политическия ни живот. Затова и правилно Събранието постави въпроса. Тази комисия успя да направи две неща. Първо, идентифицира два законови проблема, но не само. Тя заяви много ясно след изслушване на главните прокурори – заместник-главния, който после стана главен, че има сериозни данни за корупционна схема при осъществяване на процедурите по получаване на българско гражданство от чужди граждани и това е записано на страница 20 в Доклада, тоест всички тези медийни публикации. Според нашата прокуратура това подлежи на доказване в съда, разбира се. Има такива данни и това беше казано тук в Народното събрание, и това има своето значение. Комисията успя да установи къде са и възможните корупционни пробиви в законодателството. Те са най-общо казано на две места. Eдното е при издаването на гражданство по произход и е свързано с един документ „Удостоверение по произход“, който е много важен, ключово важен за самата процедура, а в същото време не е регламентиран достатъчно ясно – нито как се издава първоначално, нито на какви основания. Това е единият въпрос. Другият е за така нареченото инвестиционно гражданство или гражданство, което е дадено заради някаква инвестиция. Тук се констатира също, че една идея, която е да се привличат капитали чрез гражданство, е била с години наред опорочавана, защото тези инвестиции, които са давали възможност за придобиването на българско гражданство, не са били такива, които създават работни места, добавена стойност или нещо допринасят за нашата държава, а формални депозирания на средства, купуване на държавни ценни книжа и други. Предполагам, че органите имат и доста сериозна информация, поне така стана ясно, затова че има хора, които са се специализирали по този бизнес. При всички случаи обаче става дума за формална инвестиция, която дава съвсем реално гражданство, и тук трябва сериозна регламентация. Тоест Комисията, и всъщност това е причината да подкрепим Доклада, успя, първо, да установи извън медийния ажиотаж, че действително според българската прокуратура има сериозни данни за злоупотреба и, второ, да идентифицира два законови проблема, които правят възможни подобни злоупотреби. злоупотреби. Какво не успя да направи Комисията и въобще не ѝ е било за цел и не би трябвало да може? След като са установени такива данни и ако евентуално последват осъдителни присъди, този доклад и тази комисия в никакъв случай не свалят политическата отговорност от хората, които са на власт и носят отговорност за начина, по който оперират тези органи. Наказателната отговорност, естествено, беше извън обхвата на тази комисия – ще видим как ще се развие, развие, но въпросът за политическата отговорност съвсем не е свален с този доклад и подкрепата за този доклад съвсем не значи индулгенция за евентуално търсене на политическа отговорност при доказване на различните обвинения. Освен това сама по себе си Комисията не даде законодателните решения на констатираните законови проблеми, тя даде писти и насоки. Това е едно добро основание за работа. Между другото, хубаво би било всеки един законопроект, който разглеждаме тук, да бъде предшестван от задълбочена работа – не често, доста рядко е така, но тя не предлага самите решения. Тя завършва с това, че ще бъде представен законопроект, който ще бъде разгледан от различните парламентарни групи, вследствие на което всички парламентарни групи без БСП, доколкото разбирам чрез свои представители, са внесли този законопроект и той тепърва ще бъде разглеждан. И там ще трябва да оценяваме наистина, но запетая по запетая този път, за да не стигнем пак до такива неприятни публикации и скандали, какво трябва, какво не трябва да се прави. Още повече че, както правилно е отбелязано в Доклада, Европейската комисия е взела отношение по тези въпроси. Тя взе допълнително отношение между написването на този доклад и днес, тъй като през месец април, доколкото знам, Европейската комисия е изпратила нарочни писма до отделни държави, в това число и до България. В този ред на мисли работата предстои, но това, което успяхме да направим, е, че сега всички знаят за какво става дума и никой няма да има извинение утре, че не е разбрал. Затова ние ще подкрепим този доклад. Той изпълни своята цел, доколкото можеше да я изпълни, но работата съвсем не приключва с него и законодателството, свързано с предоставянето на българско гражданство, тепърва заслужава изключително внимание. Благодаря Ви за вниманието.